Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru, nastavljamo sa radom na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. Na redu je Prijedlog zakona o dopunama Prekršajnog zakona, prvo čitanje, PZE br. 226 Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog zakona primili ste u pretince. Kod donošenja ovog zakona primjenjuje se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona članci 144.do 150. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za lokalnu, područnu samoupravu. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja uvodno dati obrazloženje? Da. Poštovani ministar Orsat Miljenić. Izvolite ministre. **Miljenić, Orsat** Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Znači pred vama ne nacrt izmjena Prekršajnog zakona. Ja ću samo kratko obrazložiti o čemu se radi. Dakle, Prekršajni zakon koji je donesen 2007.godine u tom trenutku polučio je vrlo dobre rezultate međutim s vremenom su također uočeni i brojni nedostaci u njegovoj primjeni. Reći ću vam samo jedan primjer, primjer, npr. broj predmeta koji raste znači koji se povećava iznosi od 10 do 12 tisuća predmeta godišnje, za toliko se povećavaju zaostaci.

Dakle to su i nedostaci ovog zakona koji su nas sada vodili u ovaj prijedlog za promjenama. Ono s čime počinjemo i što je vrlo važno i nalazi se pred vama vrlo često, to je suženje definicije prekršaja. Naime, mi imamo sada jednu vrlo široku definiciju tako da u prekršaj spadaju mnoga ponašanja koja se mogu sankcionirati trebaju na drugi način, bilo kroz stegovne postupke ili kroz nekakvu građansku-pravnu odgovornost itd. Mi smo u jednom trenutku krenuli, prešli smo 500 zakona koji sadržavaju prekršajne odredbe onda smo stali jer nismo znali gdje ćemo doći. Ali ovo vam samo govorim o kojem se broju radi. Dakle to su zakoni, a o odredbama radi se o tisućama. Dakle, ideja je da se kroz ovo u budućnosti i u drugim posebnim zakonima suzi, ne da se ona suzi nego da se ona drugačije i učinkovitije koristi, ta prekršajna odgovornost. Sljedeće, jedna stvar koja je uočena u praksi to je nepostojanje beznačajnog prekršaja. Apsurd je da vi imate beznačajno kazneno djelo i ono se primjenjuje, a nemate beznačajni prekršaj koji po svojoj prirodi puno lakši. To sada uvodimo. Što to znači? To znači da se sudu i ovlaštenom tužitelju daje mogućnost kada jesu ostvarena bitna obilježja prekršaja da se ne ide u progon ako se radi o nekakvom ugrožavanju ili povredi zaštićenog dobra koje je samo po sebi beznačajno. Kažem, imamo u Kaznenom nismo imali u Prekršajnom. Puno predmeta ide, završava a ne bi trebalo. Ono sljedeće što hoćemo, hoćemo od naših ovlaštenih tužitelja dakle s države s jedne strane pojačati aktivnost. Hoćemo jednu dodatnu odgovornost. Zato propisujemo čitav niz radnji koje ovlašteni tužitelji moraju poduzeti kod započinjanja prekršaja. Na to nas obvezuju i neke direktive europske direktive, ali je to ono što mislimo da treba napraviti. Od onoga što se možda čini očito, a to je da se utvrdi točna adresa na početku, a ne da predmet kada dođe na sud onda sud od tog istog tužitelja traži nekoliko puta da utvrdi adresu i tako predmet traje jako dugo, do čitavog niza upozorenja okrivljeniku koji se moraju dati odmah na početku. To će okrivljenika staviti u povoljniji položaj ali će doprinijeti bitno učinkovitosti postupka. Na čelo oportuniteta i posebno načelo uvjetovanog oportuniteta je nešto što mislimo da je vrlo važno u prekršaju. Što to znači? To znači a pogotovo uvjetovanje u oportunitet da vi možete postići sporazum prema kojem će se sanirati šteta koja je napravljena prekršajem. Ja sam govorio o grafitima npr. to je prekršaj, može biti i kazneno djelo, ali zašto to ne uvjetovat ispravljanjem toga što je napravljeno i onda eventualno vidjeti da li će se uopće ići u progon ili ne. Zato što mi prvo zapravo ostvarujemo onaj efekt koji hoćemo. Hoćemo saniranje štete, hoćemo da se to ne ponavlja. Naravno, tu su uvjeti, ne smije se radit o nekom tko je već kažnjavan za te prekršaje itd., dakle postoji čitav niz načina kako izbjeć da se to zapravo pogoduje uobičajenim prekršiteljima. Rekao sam sporazumijevanje također, imam ga u kaznenom, daje dobre rezultate, nismo ga imali u prekršajnom što je apsurd. Znači vi se možete sporazumjeti o kazni 8 godina zatvora, ne možete se sporazumjet ovdje o 5000 kuna, … situacija, sad to uvodimo. Vrlo važno, paušalni trošak drugostupanjskog postupka. Mi smo sada zbog hvatanja zastare imali vrlo često ulaganje žalbe, odlazak pred Visoki prekršajni sud i zapravo stranka koja je to radila, okrivljenik koji je to radio neću reći da nije snosio sankciju, ali nije uopće plaćao trošak što je potpuno neuobičajeno. To dosad nije bilo, to sad uvodimo. Naravno, onaj koji bude oslobođen neće platit ništa, ali govorim o onima koji budu osuđeni znači i u drugostupanjskom postupku. Rasterećenje Visokog prekršajnog suda na način da će se određeni postupci rješavat na 4 veća prekršajna suda, da će tu završavat. Radi se o predmetima koji nisu pravno složenije prirode i u pravilu to su pravni lijekovi samo zbog sankcije troškova postupka. Znači to je ono gdje se ne radi o meritumu, znači ne radi se dal je netko počinio prekršaj nego samo da li je 5000 ili 10000 kazna. Do sada je to išlo na Visoki prekršaji sud, strahovito ga je opterećivalo. To je apsurd. To sada znači stavljamo na ova 4 veća prekršajna suda. Također, jednu stvar koja je pred vama ali koju nećemo znači od nje odmah sad kažem da odustajemo, to je razmatrali smo ograničenje podnošenja žalbe. Zato kažem ako je netko htio o tom raspravljat, nema potrebe, to izbacujemo van iz zakona. Radi se samo o nekakvih 5-6 tisuća predmeta ovo što smo htjeli ograničiti i mislimo da to nije broj zbog kojeg bi trebali ići s tim institutom. Htjeli smo je ograničit u onim slučajevima gdje se radi samo o novčanoj kazni za vrlo male iznose, ponovo da se ne opterećuje cijeli pravosudni aparat, ali kažem od tog odustajemo tako da to neće bit u završnom tekstu. To je posljedica i rasprave na odborima i uopće javne rasprave. Sljedeće. Znači kad smo sve ovo dali još jedna stvar, zastaru. Sada imamo 4 godine, mi zastaru skrećemo na 3 godine plus 1, 3 godine uobičajeni tijek zastare, 1 godina je kada se radi o žalbenom odlučivanju. Zašto smo se odlučili na to, zato što smo uveli ove čitave institute učinkovitosti postupka o kojima sam govorio prije i zato što kad se građanina stavi u situaciju da ga se prekršajno goni, državna tijela moraju biti aktivnija i brža. Sud će s ovim biti brži i zato idemo s ovim institutom. Vrlo važno, proširenje instituta ublažavanja kazne. Do sada je zakon tu bio izrazito nefleksibilan i vi zapravo niste mogli ublažavat kaznu sukladno ekonomskoj snazi i stvarnom počinjenju prekršaja, niste je mogli svodi na jednu primjerenu kaznu. Naravno da bi idealno bilo u perspektivi određivat prema toj ekonomskoj snazi, ali za to ćemo razgovarat jednom drugom prilikom. U ovom trenutku o čemu se radi. Sa ublažavanjem vi ste praktički došli na to da će jedan mali ekonomski subjekt, obrtnik ili bilo tko platit istu kaznu kao vrlo velika firma ili da će se ista kazna platit ako niste nešto napravili uopće ili ako ste samo zakasnili. E sada mi proširujemo tu mogućnost, znači dajemo jednu veću mogućnost individualizacije kazne ne samo prema osobi nego prema svim ovim parametrima. To je u rukama suda. Znači proširujemo mogućnost ublažavanja kazne. Pogotovo treba uzeti u obzir čitav niz posebnih zakona gdje su minimumi 300 tisuća i sad vi sa sadašnjim ublažavanjem možete doći do 100 tisuća, a radi se o možda nečem što je prekršaj nekog roka ili nije takve obilježbe. Dakle ne smanjujemo kazne, ali dajemo mogućnost prilagodbe kazne. Već smo govorili prije o sustavu naplate, znači potičemo da predmet ne dođe na sud. Što to znači, ono što se može platit na kako se kaže licu mjesta, odnosno na mjestu počinjenja ili u jednom roku. Idealno bi bilo da se da uplatnica, a ne da se obavlja novčana transakcija, će se zapravo moći ublažit na nekih pola. Radi se samo o mandatnim kaznama, dakle o onim kaznama koje su po svojoj prirodi inače blaže, znači ne radi se o velikim prekršajima. Također tijekom postupka kad je donesena prvostupanjska odluka dajemo mogućnost da se plati odmah, znači da se ne ide u daljnji postupak za 2/3. Ideja je sljedeća, ne samo rasterećenje sudskog postupka nego je ideja da kazna u prekršajnom mora doći što prije. Ona kad dođe brzo, ona je učinkovita. Vi kad imate rastezanje zapravo ona gubi svoj smisao. Registar izrečenih, a nenaplaćenih novčanih kazni jedan institut koji je dobro poznat, mi ga i sad zapravo primjenjujemo u nekim drugim stvarima, recimo u javnoj nabavi, nisu kazne ali neplaćene nekakve obveze uzrokuju da ne možete sudjelovat u natječaju. predviđa znači da građani ne bi neke od svojih, od onoga što im država daje mogli dobit ako nisu platili kaznu. Naravno ne radi se o dokumentima koji su esencijalni, koji su bitni za ostvarenje onih temeljnih ljudskih prava nego o drugima, ali je ideja da se to uvede sa 1.1.2014. godine. Jednostavno treba nam neko vrijeme da ga da ga uvedemo. Postoji čitav niz drugih stvari, od onemogućavanja dvostrukog postupka kaznenog i prekršajnog, drugačijeg definiranja posebnih obveza koje se mogu izreći uz prekršajne sankcije itd. Postoje i instituti koje sad neću u detalje objašnjavati, ali koji će utjecati na brzinu postupka jer se radi o dostavi, radi se o ovom što sam rekao u prethodnom upozorenju okrivljenika, pa onda njegovo ponašanje drukčije cijelog postupka. Dakle, zakon s jedne strane će doprinijet rasterećenju, povećat će pravnu sigurnost to je sigurno. I što je najvažnije ide prema tom suženju prekršajnih tih brojnih odredbi. Dakle, postić će se bolji učinak prekršajnog postupka. Naša procjena u ovom trenutku možda samo i to da će se sa stupanjem na snagu zakona Visoki prekršajni sud rasteretiti odmah preko 6000 predmeta, da će se sukcesivno rasterećivat za oko 16000 što znači da će prosječno padat za 50-tak posto. Evo to bi trebali biti učinci na Visokom prekršajnom. O ovim učincima brojnih predmeta koji uopće neće ulazit u sustav to nismo mogli predvidjet u ovom trenutku. Ali očekujemo da će oni bit također značajni. Jedna crtica, mi smo znači sada na nekih osamstotinjak tisuća predmeta, sudskih predmeta. oko 300000 prekršajnih predmeta. Dakle, sad vidimo o čemu govorimo. Govorimo o preko jedne trećine svega onoga što se nalazi pred našim sudovima ili oko jedne trećine recimo. Evo, hvala lijepo. Hvala i vama poštovani ministre. Na vaše izlaganje prijavljena je replika poštovane zastupnice Ane Lovrin. Izvolite poštovana zastupnice. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine ministre koristim institut replike da biste pojasnili možda nešto što ni nama nije jasno. Sada ste rekli, a i u medijima se to spominje da je predloženim izmjenama se zapravo zastara skraćuje. To jednostavno nije točno po mome mišljenju, jer je do sada bilo dva plus dva. Dakle, relativni zastarni rok dvije godine, a apsolutni četiri. Sada je također praktički apsolutni četiri, a dapače ovaj u kojem se može pokrenut postupak i vodit se produžuje na tri godine jer do sada niste mogli pokrenut prekršajni postupak nakon proteka roka od dvije godine, a sada postoji teoretska mogućnost da i nakon dvije i pol godine pokrenete postupak, da ga onda nepravomoćno završite do tri godine i da ga produžite za godinu dana do konačne dakle do konačne dakle apsolutne zastare. Vrlo slična situacija ili jednaka je bila i sada s time da se praktički sada relativni rok, odnosno mogućnost pokretanja postupka produžuje i preko teoretska mogućnost i preko 2 godine. Hvala. Izvolite ministre odgovor na repliku. se ona može produžit za jednu godinu. Što to znači u praksi. U praksi znači vi je možete pokrenuti, točno je kako nema relativne taj postupak se može sad i nakon dvije i pol, ali on na prvom stupnju mora završit za tri godine. Iznimno ako se radi o žalbenom postupku tada dolazi do ove jedne godine. Evo to je. Tu se približavamo rješenjima iz Kaznenog zakona gdje također smo na sličan način riješili relativnu zastaru. Kažem, ako sam bio neprecizan evo to je. **Leko, Josip (SDP)** Rasprava će pokazati o tome. Da li predstavnici radnih tijela žele uzeti učešće? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Nema šopingholičarke ili šopingholičara koji nisu čuli za izraz platiš dobiješ dva. Naročito to pravilo vrijedi u vrijeme rasprodaja. Za keš u gotovo svakom dućanu možete dobiti popust. Uskoro će ta potrošačka butikaška pravila važiti i u prometu, na cestama i na i na sudovima. Čak štoviše bit će ozakonjeno. To ne znači da je loše ako je, nije sve butikaško loše. Za dva prekršaja izvadiš li iz novčanika keš plaćaš samo jedan, znači dva za jedan. Isplati se! Iako mi nije jasno zbog čega se u ovom zakonu odnosno prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona nije raspravljalo u onom prednovogodišnjem paketu. Treba reći da je pred nama još jedan pregledan, dojmljiv tekst s jednostavnim na oko čak i lakim rješenjima. Ovaj dosadašnji pokazala je praksa nije ostvarljiv. Njegova je primjena tek djelomično uspjela. Postoje li argumenti za tu tvrdnju? Postoje. Da dosadašnji Prekršajni zakon primjenjivan od 1. siječnja 2008. godine nije bio učinkovit, da nije rasteretio Visoki prekršajni sud RH, da nije bio učinkovit u izvršenju pravomoćnih prekršajnih odluka svjedoče neriješeni sudski predmeti. Umjesto da se smanjuje broj neriješenih predmeta raste. I to raste iz dana u dan. Prije godinu dana u ladicama Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske bilo je više od 58000 neriješenih predmeta, a na kraju prošle 2012. godine pretpostavlja se da broj neriješenih predmeta premašuje i 70000. Porezna uprava je od 2007. do 2011. godine naplatila samo 12% novčanih kazni. Platili su izgleda samo veliki naivci. Ako je samo postotak od 12%. I njima bi trebala država podijeliti barem zahvalnice. U 2009. godini bilo je 233000 zahtjeva za prisilnu naplatu na oko 200 milijuna kuna. Od tih 200 milijuna kuna naplaćeno je svega 47 milijuna. Što znači da nije niti jedna četvrtina. Treba bez dvojbe naći efikasniji, stimulativniji model naplate kazni te njime rasteretiti sudove. se prihvaćamo takvih rješenja to je dokaz da nešto s pravnom državom ne štima. Na koji način to postići? Zakon nudi nove mjere. Trebamo to postići, kaže se, novim zakonskim rješenjima koja će rasteretiti sudove, a prekršitelje navesti da izvršavaju svoje obveze. A izvršavati će ih A izvršavati će ih prekršitelji radije jer su i kazne na rasprodaji ili blaže rečeno na popustu. I to ne bilo kakvom ili 50%-nom ili 30%-nom. Ne znači da ako nemate kod sebe keš, odnosno gotovine, da ćete propustiti priliku za uštedu. Platite li na vrijeme kaznu ušparat ćete jednu trećinu vrijednosti kazne što isto tako nije za baciti. Pitanje je samo kako ćete to ako na vrijeme plaćate, da li ćete vi sami već odrediti tu jednu trećinu, da li će to biti precizno, ćete sami otpisati taj oprost kazne ili će vam to netko drugi učiniti. Pa bih molio ministra da nam pojasni kako će se to jedna trećina otpisivati. Država će omogućiti i nagodbu za prekršitelje koji priznaju nedjelo. Vjerojatno isto po onoj tko prizna pola mu se prašta. Zakon iskazuje toliko dobre volje da će mnogi doći u napast da zakon prekrše samo kako bi na svojim leđima osjetili nježnu ruku represivnog aparata. Prekršajni zakon predviđa i prilagođavanje financijskim mogućnostima pojedinaca prekršitelja. Novina je i uvođenje registra izrečenih, a nenaplaćenih kazni. Niste platili kaznu za prometni prekršaj? E pa nećete dobiti osobnu, nećete moći produžiti vozačku ili nećete moći dobiti putovnicu. A što raditi kada se prekršajna kazna ne može naplatiti ovrhom? Što kada prekršitelj nema novca? To su oni koji imaju novca. Primijenit će se institut rada za opće dobro. A što kad se ne može primijeniti institut rada za opće dobro? Tada će se nova novčana kazna jasno zamijeniti zatvorom. Ako se uistinu predloženim izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona poveća učinkovitost naplate novčanih kazni i ako se predloženim izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona rasterete sudovi, odnosno skrati prekršajno sudovanje bit će to znak da su odaslane vjerodostojne poruke da smo svi dužni poštovati zakone te snositi odgovornost za svoje ponašanje. Poštivati model dva prekršaja za jednu kaznu se definitivno izgleda isplati. Zakon je u tom pogledu demokratičan, o mnogo toga se možeš dogovoriti. Kaže ministar ako se možeš dogovoriti o osam godina zatvora zašto se ne bi mogao postići dogovor za prekršajne kazne. Ovo prvo sasvim sigurno da nije dobro da se mogu dogovarati o osam godina zatvora. Ono ispod pet godina je još razumljivo. No, ne znam kako će to sve skupa izgledati u Hrvatskoj, u zemlji u kojoj se elita dogovora, u zemlji u kojoj jest mnogo toga stvar običajnog lošeg prava. Treba na kraju reći da je uistinu ovaj zakon jedan od bistrih, ja bih rekao čak meni u nekim dijelovima od duhovitijih, nemutnih prijedloga, zakon koji ništa ne skriva iza kulisa i Hrvatski laburisti Stranka rada će podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani zastupniče. Imamo prijavljene replike. Prva replika i poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani kolega prije svega evo drago mi je da ste prepoznali vrijednost ovog zakona i da ćete ga podržati, ali svejedno moram na neki način suprotstaviti svoje mišljenje onome što ste iznijeli u pogledu nazovimo to butigašenjem. Radi se o jednom institutu koji je poznat u kaznenom pravu koji nije od jučer, koji postoji u Kaznenom zakonu a to je institut da kad netko prizna da to kažemo onako u duhu narodnog jezika pola mu se prašta. A znate zašto? Zato što on ako to učini smanjuje pritisak na rad suda, smanjuje pritisak na rad represivnog aparata. Čovjek je priznao svoju krivnju. Svjestan je da je pogriješio, prihvaća odgovornost. Ne mora se nakon toga aktivirati Policija, ne mora se nakon toga aktivirati sudstvo, ako nije platio kaznu ne mora se aktivirati Porezna uprava, Centar za izvršenje kaznenih sankcija itd. Imamo to u Kaznenom zakonu, imamo u Kaznenom zakonu čak i puno više od ovog. U nekim situacijama priznanje može dovesti do oslobođenja od kazne. Ako ćemo to nazvati šopingom, ako ćemo to nazvati butigašenjem ja se slažem u redu je, nazovimo ga. Bitno je samo da proizvede učinak da imamo više plaćenih sankcija, a manje postupaka. Hvala. Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite nisam osporavao to. Vi ste zapravo ovu repliku iskoristili kako bi ste pokazali neslaganje sa mojom retorikom i zasmetale su vam zapravo moje kvalifikacije riječi, ali govorili smo o istom pa dopustite možemo se u nečemu razlikovati u Hrvatskome saboru. Upravo smo rekli da jest jedna duhovitost, samo znači da je pametan zakon duhoviti mogu biti samo pametni ljudi i ne treba biti sve u pravu smrtno ozbiljno kao što to pravnici misle da treba biti mrkih pogleda i riječi koje te mrke poglede samo potvrđuju. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Pa ne bih rekao kao što je gospodin Vukšić rekao da se prekršaji isplate. Zaostaci kao što smo maloprije čuli, čitamo deset do dvadeset tisuća predmeta godišnje naplaćuju se oko dvadeset tisuća od tih izrečenih kazni. Sustav funkcionira, neću reći da ne funkcionira, kako funkcionira sustav treba mijenjati ne zbog Europe nego zbog nas. Bit je sigurno ovoga zakona sporazumijevanje, ono o čemu je gospodin Vukšić, o čemu je ministar govorio da za osam godina zatvora netko se može sporazumjeti za kaznu ili prekršajnu kaznu od 5 tisuće kuna vi tu mogućnost jednostavno nemate. Ja sam međutim uvijek za jedan drugi princip, da sankcije budu što niže. Gospodarska situacija je mučna, privredna je krajnje neizvjesna, građani žive kako žive iz dana u dan sve teže i zato treba voditi računa o iznosima sankcije i po mom sudu one bi trebale biti znatno niže i zato ovaj institut ublažavanja kazani je zasigurno ono najbolje što ovaj prijedlog zakona ili što ovaj prijedlog nudi. Ja bih bio i za smanjenje kazni uz institut paralelno ublažavanja kazni. Svaki novi zakon unosi cijelu jednu paletu novih prekršajnih kazni. Kazne se stalno u RH dižu, što su prilike teže, kazni je više i one su veće i to jednostavno nije dobro. ja mislim da mi moramo imati mjeru, moramo znati kako gospodarstvo živi, moramo znati kako naši građani preživljavaju i zato još jedanput ću reći ublažavanje kazni plus ovo sporazumijevanje, to je najbolji dio zakona i to po mom sudu ne može biti shoping, to može se samo sutra dan pretvoriti u učinkovitost jednom riječju u lakše provođenje prekršajnog postupka i lakšu naplatu prekršajnih sankcija. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nada Turina-Đurić. Izvolite. skaču nove cijene bar nešto pada što se slažemo da treba pasti i protiv čega sasvim sigurno u ovom Saboru nismo a neće biti ni građani RH naročito kada se naročito kada se rade o prekršajima koji izgleda više se, ja bih više volio onu statistiku koliko ljudi kada dobiju ozbiljne kazne odgovara i koliko ljudi, ja mislim da isto tu negdje smo blizu onih 12% uspije izbjeći zatvor. Da li se prekršaji isplate, pa nisam mislio bukovno da se isplati prekršiti bilo što, trebamo se zalagati za poštivanje prava. Ja sam pokušao potaknuti ljude da plate, pokušao sam potaknuti da se pridržavaju ovih zakona koji će biti, koji će ublažiti kazne i sugerirati im da plate odmah i tako će se i državna blagajna puniti. ispričavam se poštovana kolegice Petrović. U ime predlagatelja poštovani ministar Orsat Miljenić. Izvolite za govornicu molim vas. Samo tri stvari koje su se pojavile pa da se poslije ne pojavljuju. Dakle, tko će odredit kaznu odredit će ono tijelo koje je inače izriče. Znači ako je to policajac, onda će on, zna se da je za taj prekršaj 2000 kuna koji bi vam inače odredio, znači to je ta polovica od toga ako se radi o postupku one dvije trećine onda se to izriče u presudi i okrivljenik je upozoren kad i što, čisto zbog preciznosti. Također kod registra ne radi se nikako o osobnim iskaznicama, putovnicama i slično jer su to dokumenti koji su bitni za ostvarenje određenih temeljnih prava građana. Dakle to se naravno ne može ograničiti. I na to građanin uvijek ima pravo. Radi se o drugim dokumentima kao prometna, vozačka i slično. Dakle čisto zbog pojašnjenja. Hvala i vama ministra. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je Klub Socijaldemokratske partije hrvatske i poštovana zastupnica Sandra petrović. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona, važećeg Prekršajnog zakona iz 2007. Godine koji je stupio na snagu 1. Siječnja 2008. Godine. Osnovne zamjerke učinaka važećeg zakona trenutno su prevelika zagušenost Visokog prekršajnog suda prekomjernim gomilanih predmeta po žalbi na visokom prekršajnom sudu te problem izvršenja pravomoćnih prekršajnih odluka. To su problemi koje postojeći prekršajni zakon nije riješio na odgovarajući način a s kojima se i u ovoj domeni pravosuđa kao i u svakoj drugoj gdje postoji značajnija brojka zaostalih predmeta mi nužno moramo ozbiljnije pozabaviti. Smatrajući da je spomenuta brojka od gotovo 70 tisuća neriješenih predmeta i to s tendencijom njihova rasta na Visokom prekršajnom sudu zvono za uzbunu i to ne samo u redovima sudaca. Želimo i dužni smo kao zakonodavac učiniti što je u našoj moći, da olakšamo rad sudovima i da se spriječi daljnje gomilanje predmeta i rješavanje zaostalih predmeta tako da to bude jedna prihvatljiva brojka koja neće ometati postupke niti biti od tako velikog utjecaja na prosječno trajanje postupka. Što se tiče izvršenja pravomoćnih sudskih odluka postojeći problem nenaplativosti novčanih kazni mogao bi ako se zanemari još više skalirati. Naime ako je utvrđeno da čak 88% novčanih kazni ostaje nenaplaćeno evidentno je da se ovome problemu mora pristupiti na nešto drugačiji način nego što se do sada činilo. Novina bi u hrvatskom pravu bila ova da država recimo to tako može se voditi poslovicom „Tko prizna pola mu se prašta!“ već je nekoliko kolega prije mene to reklo pa bi se shodno tome zaista ukoliko osoba ne spori počinjenje prekršaja i odluči se na licu mjesta platiti izrečenu novčanu kaznu. Plaćala se samo pola novčane kazne te bi se smatralo da je plaćena cijela. Također ministarstvo je doradilo staru narodnu poslovicu na sljedeći način, kome se dokaže da treba platiti prašta mu se 1/3 prema kojoj bi onda građanin koji je u ostavljenom paricijskom roku odlučio platiti kaznu morao platiti tek 2/3 izrečene kazne i smatralo bi se da je uplatio cijeli iznos. Pri tome ovdje želim naglasiti kako smatramo da svrha ovog zakonskog rješenja nije punjenje proračuna ali niti odustajanje od punjenja proračuna već ispravljanje pogrešnog obrasca ponašanja ponašanja koje je do sada bio prisutan u našem prekršajnom pravu odnosno kod naših građanina. Isti učinak želi se postići i formiranjem registra izrečenih, a ne uplaćenih novčanih kazni koji će zasigurno potaknuti osuđenike da svoje nenaplaćene novčane kazne namire ali to opet tek od 2014.godine. Smatramo da će ovo rješenje potaknuti građane koji su svjesni da su počinili prekršaj i to ne osporavaju da kada zbroje troškove postupka i njegovo trajanje te naposljetku kaznu za koju i onako očekuju da će im biti naplaćena odnosno izrečena plate pola izrečene ili zapriječene novčane kazne i riješe se problema. Također važno je da se potiče i svijest građana što to znači angažiranje cijelog pravosudnog aparata u sporovima gdje svaka od strana i okrivljenik i npr. predstavnici redarstvene vlasti koji su neposrednim opažanjem ili na drugi način utvrdili počinjenje prekršaja, znaju da je on počinjen i tko je njegov počinitelj. Takvo sporenje radi sporenja nas je između ostalog i dovelo do zagušenja drugostupanjskog prekršajnog suda po žalbi i u krajnjem slučaju do ozbiljnih prigovora od strane EU komisije o neriješenim zaostalim predmetima. Uvođenje paušalnog iznosa za drugostupanjski postupak trebalo bi također pripomoći u procjeni isplativosti žalbe za okrivljenika, ukoliko je on i sam svjestan počinjenja i dokazanosti počinjenog prekršaja nakon prvostupanjske odluke. Nadalje, problematična točka sadašnjeg prekršajnog postupka je i prisilna naplata novčanih kazni. Naplaćeni iznosi u odnosu na one koji su zatraženi od Porezne uprave poražavajući su i ukazuju na to da se hitno mora povećati učinkovitost naplate. Ukoliko bi se većom efikasnošću postigla još i generalna prevencija u smislu odvraćanja od počinjenja prekršaja zbog svijesti kako se konačna kazna neće moći izbjeći, to će učinak ovih novina smatram biti bolji. Ukoliko novčana kazna nije niti prisilnom naplatom naplaćena, moći će se lakše primijeniti i zamjenjivanje novčane kazne radom za opće dobro, a tek naposljetku i iznimno zamjenjivat će se kaznom zatvora. Uvođenjem jednog osuđenika u zatvor radi 2.500kn neplaćene kazne izuzetno je skupo za državu i zahtjeva opet angažiranje pravosudnog aparate i zatvorskog sustava radi samo jedne jedine osobe na nekoliko dana. Također ono što se očito ovim zakonom želi postići je veća ekskluzivnost prekršajnog postupka. prekršaj je i po težini zaprečene kazne a i po stupnju i težini povrede i ugroženosti dobra koje se štiti prekršajnom odredbom bio do sada prilično širokog raspona u hrvatskom pravu. Kao prvo, prekršajne odredbe se nalaze u nizu zakona i temeljem tih zakona se one i procesuiraju, što je logično jer postoji nebrojen niz životnih situacija vezanih uz različita područja koja uređuju različiti zakona koja mogu rezultirati takvom povredom koja zahtjeva prekršajno gonjenje. Kao drugo, nisu sva djela svojom težinom i intenzitetom kao takvim nisu sva djela jednako teška. Stoga se neka prekršajna djela s obzirom na okolnosti pojedinog slučaja mogu proglasiti i beznačajnima. Ako imamo na umu da je prekršaj povreda i ugrožavanje nekog dobro tolikog intenziteta da zahtjeva procesuiranje od strane državnog aparata, ali opet ne toliko velika povreda ili ugroza da bi zahtijevala kazneno gonjenje, onda smatramo da je dobro da ovlašteni tužitelj ima diskrecijsko pravo ocijeniti da je neko prekršajno djelo izazvalo toliko malu povredu da ga ne bi trebalo procesuirati odnosno da bi trebalo odustati od prekršajnog gonjenje zbog njegove beznačajnosti. Nije logično da pravo kvalificirati neko djelo beznačajnim imaju stranke u kaznenom postupku, a u prekršajnom nemaju kao što je to do sada bilo. Smatram da će ovlašteni tužitelji i sudovi oprezno i objektivno, a i u skladu sa zakonom koristiti ovu mogućnost koja će im pružati novelirani Prekršajni zakon. A smatram da će to potaknuti i predlagatelja propisa da u prekršajnim odredbama svojih zakona zaista propisuju takva djela koja svojom težinom zaslužuju biti procesuirana kao prekršaj. Ista logika bit će zasigurno primijenjena prilikom primijene načela oportuniteta odustajanjem od prekršajnog progona koje se također detaljnije uređuje ovim zakonom. Ono što će također predstavljati određenu novinu u prekršajnom postupku su njegove odredbe o zastari. Kao što smo ranije čuli i kao što nam je ministar objasnio mislim da je ispravno zamijećeno da si država ne može dopustiti, a kamoli zakonom propisati ili produljivati dopuštenje za vlastito nepostupanje. Stoga je rok zastare za prekršaje sada tri godine uz mogućnost njegovog iznimnog produženja za godinu dana ukoliko se predmet nalazi u žalbenom postupku ako je prije isteka zastarnog roka donesena nepravomoćna odluka o prekršaju odnosno prvostupanjska odluka. Na ovaj način odredbe o zastari usklađuju se s kaznenim zakonodavstvom, to je bitno naglasiti, a u praksi će sudovi morati postati brže i efikasnije u prvostupanjskom postupku i smatramo da ovo ovo neće dovesti do masovnog zastarijevanja postupaka jer je to nešto što si nijedan savjestan i pošten sudac neće namjerno i svjesno dopustiti. Između ostalog jedna od novosti je i proširivanje mogućnosti sudskog ublažavanja kazne jer postoje vrlo visoki minimumi kazni koji nisu bili dovoljno prilagođeni svima, ali nisu bili prilagođeni niti težini prekršaja, odnosno težini povrijeđenog dobra. Nisu svi građani jednako ekonomsko jaki i jednom malom obrtniku zapriječenih 50 000 kuna kazne minimalno ne znači isto što i jednoj velikoj firmi. Što se tiče ukidanja mogućnosti prava na žalbu pozdravljamo činjenicu što je ministar istaknuo o povlačenju ove odredbe u drugom čitanju, odnosno u konačnom prijedlogu zakona. Ako se ovdje radi o 5 ili 6 tisuća predmeta smatramo da to nije velika brojka u odnosu na ovu strašnu brojku koja je spomenuta od 70 tisuća predmeta pa se možda ne bi zbog brojke od 5 ili 6 tisuća valjalo poigravati sa ograničenjem prava na žalbu. Kolegice i kolege, iznesene novine predstavljaju sukus izmjena i dopuna Prekršajnog zakona kojeg u klubu SDP-a smatramo vrlo dobrim prijedlogom te ćemo ga svakako podržati. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovana zastupnice. Na vaše izlaganje prijavljena je replika poštovanog zastupnika Zorana Vinkovića. Izvalite poštovani zastupniče. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvažena kolegice, i u ovom zakonu se često spominje načelo ekonomičnosti, učinkovitosti itd., a ja opet želim podsjetiti na jednu odluku bivše Vlade, a vezano je za ukidanje odnosno prebacivanje općinskih sudova koji su vezani ne za prekršajne postupke nego za kaznene postupke i onda dobijem odgovor koji nije nadležnog ministarstva iako tamo piše da će se u narednom razdoblju dodatno to razmotriti razmotriti i vidjeti itd., iako u mom obrazloženju i pitanju je upravo sustav ekonomičnosti i učinkovitosti naveden. Naime, kazneni predmeti jednom suludom odlukom iz Općinskog suda u Đakovu prebačeni u Našice. Državno odvjetništvo također iz Đakova prebačeno u Našice, Našice čitavo vrijeme u posljednjih 5 godina su imali znatno manje predmeta i ti predmeti su dolazili iz Đakova, Osijeka itd. kako bi ti suci imali posla

koji nemaju čak ni autobusnu liniju od Đakova do Našica, da ne govorimo o državnoj cesti u kakvom je stanju. I tražim da se ta odluka hitno preispita kako bi se i u tom u tom dijelu pravosuđa osiguralo načelo ekonomičnosti i učinkovitosti. način, jedan novi i pametan način ekonomičnosti, pridonošenja ekonomičnosti postupka u prekršajnom pravu i da ste prepoznali ovo kao jednu pametnu odredbu za razliku od onih nekakvih novih pravila kojima za uredne platiše dijelite zastave. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sljedeći klub je klub HNS-a i poštovana zastupnica Nada Turina-Đurić. Izvolite. kolegice i kolege. HNS podržat će Prijedlog izmjena i dopuna Prekršajnog zakona. Smatramo da svrha ovog zakona jest podizanje učinkovitosti i efikasnosti pravosudnog sustava u segmentu prekršajnih počinjenja tako da smatramo da cijeli niz ovih odredbi koje su u zakonu i novina koje su predložene smatramo ih jako dobrim ja ću u svojoj raspravi naglasiti neke od njih koje smatramo da treba naglasiti kao dobre novine. prije svega izmjenom definicije prekršaja traži se veći stupanj povređivanja ili ugrožavanja zaštićenog dobra koji opravdava prekršajno sankcioniranje njihovih počinitelja. To je vrlo dobar prijedlog s obzirom da postajemo ipak fleksibilniji i sigurno tom fleksibilizacijom i učinkovitiji. Uvođenjem instituta beznačajnog prekršaja također daje se mogućnost sudu i ovlaštenom tužitelju da se pojedina ponašanja na smatraju prekršajem, ako je stupanj ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra neznatan. To bi također u konačnici trebalo rezultirati rasterećenjem tijela koja vode postupke, odnosno prekršajnih sudova. Ovdje je već na samom početku bilo naravno otvoreno dosta rasprave oko uvođenja popusta ako se novčana kazna plati u roku, odnosno mogućnosti da se upola manja kazna plati ako se plaća na licu mjesta u gotovini sigurno da je većini nas koji smo proučavali ovaj zakon upravo pala na pamet ova poznata marketinška uzrečica platiš 1, dobiješ 2, a kad bi to kao preveli na ovaj zakon bi bilo napraviš 2, platiš 1. Međutim mislim da je uistinu takva poruka koja je ovdje rečena banalizira prijedlog pogotovo ako taj prijedlog gledamo u kontekstu podatka da uspijevamo naplatiti samo 12% kazni i mi u klubu HNS-a smatramo da treba pokušati, pa i na ovaj način u skladu sa dobrom praksom nekih drugih zemalja koje isto imaju slične odredbe u prekršajnim zakonima da se ide pa i sa ovom hajmo ju nazvati marketinškom mjerom, da se znači ako se nešto plati odmah prizna na licu mjesta, da se onda i omogući da to bude znatno jeftinije. Zatim odredba koja se nastavlja u vezi popusta, odnosno naplate kazne, znači koja kaže da nenaplaćena novčana kazna naplatit će se prisilno, odnosno zamijenit će se radom za opće dobro ako se ne uspije naplatiti. I ta nenaplaćena novčana kazna samo će se iznimno zamjenjivati kaznom zatvora. To isto smatramo jako dobrim budući da su eto na žalost naši građani dosta često manipulirali sa time, odnosno spekulirali na način da tu zatvorsku kaznu u stvari nikad neće izdržati, odnosno opredjeljivali su se za to da ne plate kaznu a da tu zatvorsku kaznu u stvari nikad neće odraditi pogotovo ako znamo da su naši zatvori na žalost prebukirani i da nema nade da ćemo uskoro proširivati značajnije te kapacitete u zatvorima. I naravno na taj način potpuno su izbjegli sankciju za prekršaj koji su počinili. Nema podataka koji je točno broj takvih osoba, odnosno koji je broj takvih prekršaja koji nikada nisu došli, a određene su zatvorske kazne. Međutim, evo ako se sve to bude moglo zamijeniti po odredbi ovog zakona sa radom za opće dobro dozvolite da se i ja malo našalim. Mislim da možemo odmah početi kopati tunel kopno-Pelješac sa dobrovoljnim radom svih onih koji su pokušavali izbjeći i izbjegli su plaćanje prekršajne kazne, odnosno koji su dobili zatvor, a nisu se prihvatili dobrovoljnog rada. Mislim da ih ima jako puno, ali bi možda nam mogli reć podatak koliko ima takvih osoba. pozdravljamo i uvođenje načela oportuniteta koji daje mogućnost ovlaštenom tužitelju da ne pokrene prekršajni postupak jer njegovo pokretanje nije svrhovito ili da iz istog razloga ne nastavi sa pokrenutim postupkom. To je isto tako nešto što će podignuti razinu učinkovitosti sustava. Isto tako, mogućnost da tužitelj i okrivljenik mogu pregovarati o priznavanju krivnje i sporazumijevanju o sankciji i mjerama, te mogu sklopiti sporazum o onome o čemu su pregovarali. Registar pravomoćno izrečenih a ne uplaćenih novčanih kazni isto bi trebao biti jedan alat koji će ako ništa drugo eto jedan dio sigurno naših građana svojom javnošću i svojom prezentacijom donijeti njima malo srama a vjerojatno i po koju kunu više u naš u naš budžet kao što se na koncu isto tako dogodilo i kad smo neke druge registre odlučili javno objaviti. U predmetima koji pravno nisu složenije naravi stvarna nadležnost sa Visokog prekršajnog suda RH prelazi na mjesno nadležne prekršajne sudove u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. To je isto jedna dobra novina koju pozdravljamo. I u drugom dijelu zakona, odnosno u cijelom zakonu ima cijeli niz odredbi koje se nomotehnički uređuju i usklađuju sa praksom prekršajnog sudovanja u Republici Hrvatskoj, pravnom stečevinom i pravnim stavovima Europskog suda za ljudska prava i Direktivom Vijeća Europe što naravno mi u Hrvatskoj narodnoj stranci pozdravljamo, pozdravljamo brzinu rada Ministarstva pravosuđa. pravosuđa. I kao što sam rekla u jednoj od prethodnih rasprava na temu sudstva i pravosuđa mislim da smo jako puno učinili u zadnjih nekoliko mjeseci paketom pravosudnih zakona. Stoga će Hrvatska narodna stranka u prvom čitanju podržati prijedlog ovog Zakona. Hvala. Hvala i vama poštovana zastupnice. Na vaše izlaganje prijavio je repliku poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. **Vukšić, Branko (Hrvatski napraviš dva prekršaja platiš jedan banaliziranje meni to nije jasno. Ako zakon dopušta princip dva za jedan, tada bi po vašem shvaćanju zapravo bio zakon banalan što ja nisam ni u jednom trenutku ustvrdio. ustvrdio. Baš suprotno, tvrdim da zakon nije banalan nego je pametan, dobar, zakon je životan, korespondira sa stvarnošću, uvažava mogućnosti prekršitelja i stanje stvari a ono je u Hrvatskoj očajno. Recimo meni je žao zbog čega se prekršaji ne naplaćuju shodno financijskoj težini prekršitelja. Sjetite se kada su policajci uhvatili gospodina Keruma kako nisko leti po autoputu, jer je toliko vozio da se to može i nazvati da je nisko letio, tad je izvadio tad je izvadio 2000 kuna i rekao zar tako malo. Treba zakondavcu biti i na pameti da postoji u Hrvatskoj građani kojima 10 tisuća kuna je prava sitnica. I znate da u mnogim zemljama prekršaji se plaćaju onoliko koliko je financijska moć prekršitelja pa je eto to jedna ideja da pokušate ju primijeniti i u Hrvatskoj. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nada Turina-Đurić. Izvolite. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** Poštovani kolega ja nisam ni u jednom trenutku rekla da je zakon banalan, ali sam potaknuta između ostalog i vašom diskusijom rekla da se na neki način pokušava banalizirati ta odredba. A što se tiče banaliziranja općenito upravo vi kolega na taj način prezentirate većinu tema u ovome Saboru kako bi se svidjeli biračima i to definitivno nije bila moja namjera nego je bila vaša namjera. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Branko Vukšić. i da na taj način se ne razgovara. Ubuduće ako ne date opomenu tada ću i ja isto kvalificirati svaki nastup kolegice i HNS-ovaca. **Leko, Josip (SDP)** Mogao bi biti delikt mišljenja, a to ne kažnjavamo zasada. Idemo, nije to povreda Poslovnika, nemojte se ljutiti poštovani zastupniče. Idemo na drugu repliku. Poštovani zastupnik Zoran Vinković. Ja neću o banaliziranju kolega Vukšić, ali u svakom slučaju ću se založiti za učinkovitost i ekonomičnost. dakle ovih prekršaja, ponavljanje prekršaja može dovesti i do kaznenog djela. To ja mogu možda iz iskustva reći tako da, ali evo ponavljam dakle ovaj zahtjev i to ću predati i ministru, ne znam da li je prodao sve, da se promijeni jedna suluda odluka jer su ovdje svi argumenti. Čak 2010. Vrhovni sud imenuje kao drugi drugi Sud u Našicama obzirom da je đakovačko Državno odvjetništvo i đakovački Općinski sud bio zatrpan predmetima isto kao i osječki, a Našice budući da nisu imale posla predlaže se da jedan dio predmeta ide u Našice kako tamošnji suci ne bi dobili otkaz. Isto tako je bilo i sa Državnim odvjetništvom. Napominjem da građanin koji nema, a mora ići na taj Općinski sud radi nekog eventualno sitnog kaznenog djela mora se dići u Đakovu u 4,20 sati a nema automobil, nema bicikl, nema motor, ima samo cipelcug, može se vratiti iz Našica tek u 22,30 sati. Dakle, to dovoljno govori o opravdanosti pa i ovaj broj predmeta koji je bio vezan za oba suda čak i nedostatak prostora u Našicama, broj stanovnika Našica i Đakova. Ali isto tako to ne znači da se zalažem da se ukine i Državno odvjetništvo u Našicama i Općinski sud u Našicama upravo iz istih ovih razloga. Jer tada bi u problemu bili građani Našica koji bi morali na isti ovakav način putovati u Đakovo. Sličan problem je i sa Belim Manastirom. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nada Turina-Đurić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim ne znam, vjerojatno su svi kolege slušali ovu repliku, replika je pretpostavljam trebala ići na moju raspravu. Replika je koliko ja mogu razumjeti ono što je govorio kolega išla gospodinu ministru, odnosno bila je diskusija na neku temu koju on ovdje otvara potpuno izvan teme o kojoj mi danas govorimo. Međutim, to je slučaj koji se pojavljuje svakodnevno pogotovo u jutarnjim raspravama dotičnog kolege. Ja nemam što replicirati osim toga da skrenem pažnju da se to sustavno događa i da bi s tom praksom uvaženi gospodine predsjedniče ipak trebalo prestati. Hvala lijepa na upozorenju. Svaki zastupnik mora imati i odgovornost za sebe i za cjelinu. Hvala lijepa. Idemo dalje u raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub HDZ-a i poštovana zastupnica Ana Lovrin.

lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima. Pa evo klub HDZ-a podupire napore podupire napore Vlade i predlagatelja da učini efikasnijim i učinkovitijim prekršajni postupak. Naime, Prekršajnim zakonom koji je donijet 2007. godine, i tada se govorilo, rješavala se nepodnošljiva neučinkovita provedba toga Zakona iz 2002. godine prije svega u smislu enormno velikog broja predmeta koji su padali u zastaru i to prije svega zbog zagušenosti i neriješenih predmeta pred Visokim prekršajnim sudom sudom i neriješenog pitanja i uređenja instituta rada za opće dobro na slobodi u slučaju prekršajnog kažnjavanja. Zakonom iz 2007. nastojalo se legislativnim rješenjem tome doskočiti. Evo, kako smo i danas čuli, napreci su određeni postignuti. Prije svega ja mislim u rasterećenju Visokog prekršajnog suda uvođenjem obvezatnog prekršajnog naloga čime se jedan dobar dio prekršaja zaustavljao na prvostupanjskim prekršajnim sudovima. No, čitajući evo prezentirane podatke ministarstva očito je da ni taj zakonodavni okvir nije polučio u primjeni dovoljno dobre rezultate i to prvenstveno u odnosu na učinkovitost naplate i izvršenje prekršajnih kazni a jednako tako i u odnosu na broj predmeta, još uvijek velik broj predmeta pred Visokim prekršajnim sudom. Ovim se prijedlogom stoga predlaže uvođenje nekih novih mjera, ovo je prvo čitanje, o njima možemo raspravljat one su dobrodošle u smislu rješavanja nekih uočenih problema. Iznijet ćemo neke primjedbe pa se nadamo da će predlagatelj i njih uzeti u obzir. Dakle ove izmjene idu u prvom redu u smjeru rasterećenja Visokog prekršajnog suda, smanjenju broja općenito predmeta pred prekršajnim sudovima i učinkovitost naplate novčane kazne. Ministar je rekao da se redefinira pojam prekršaja na način da se sada prekršaj definira kao ona povreda javnog poretka društvene discipline i drugih društvenih vrijednosti zaštićenih ustavom i zakonom koje se ne štite Kaznenim pravom a koje se čija se zaštita ne bi mogla postići nekim drugim mjerama a ne prekršajnim sankcioniranjem. To je sve lijepo ali čuli smo da je ovdje i 500 zakona otprilike koji prepisuju prekršajne sankcije a da ne govorim o drugim propisima jedinica lokalnih samouprava koje su također ovlaštene na i pitam koji je mehanizam dakle samo ova definicija prekršaj je ovako kako je sad u prekršajnom zakonu ili ovako kako je sada ovdje ama ničim ne obvezuje striktno predlagatelja tih zakona jer će svatko po svojoj vlastiti ocijeni, procijeni misliti je li to moguće nekim drugim mjerama i zaključit će da su baš oni ti koji to svoje područje moraju štititi utvrđuju prekršajne sankcije. Prema tome po mojoj procjeni ukoliko Vlada ne bude imala jedinstven pregled prilikom donošenja i predlaganja zakona na razini države jedinstven pregled prekršajnopravnih sankcija zapriječenih i ako onda ne bude to nekako uravnoteživala od ove same definicije neće biti ništa. Institut beznačajnog prekršajnog dijela i oportuniteta dobro je uvest naravno kao i u kaznenom zakonodavstvu. Nadležnost u pojedinim predmetima koja se prenosi sa Visokog prekršajnog suda na četiri suda u RH je je dobra radi rasterećenja Visokog prekršajnog suda međutim nije sasvim jasno zašto baš na ova 4 suda jer ima i drugih sudova u većim sredinama koji bi mogli formirati vijeća da u njima ne sudjeluje sudac koji je odluku donosio, pa mi se čini da je to još jedna tiha regionalizacija po onom principu kako je to vladajuća zamislila upravno političku podjelu RH i to sustavno radi pojedinim posebnim zakonima uvijek tako i na kraju će bit faktično da se faktično kroz određene podjele nadleštava tako i dogodilo prije nego je bila otvorena mogućnost javne široke rasprave i odlučivanja u budućoj administrativno političkoj podjeli zemlje. uvođenja paušalnog troška za prekršajne drugostupanjske sudove to je također jedna mjera koja će na neki način obeshrabrit one koji zaista bi se obijesno da Ministar je rekao da ne spominjemo, a ja ću evo spomenuti jer sam to i previdjela da je definitivno nedopustivo i protuustavno i neprihvatljivo da se građanima onemogućava pravo žalbe protiv presude prvostupanjskog suda kojim je izrečena samo novčana kazna do dvije tisuće kuna smatrajući to beznačajnim. Naravno da ne živimo nigdje drugdje nego u Hrvatskoj gdje ne možemo smatrati da je novčana kazna od dvije tisuće kuna beznačajna i da građanin ne bi imao pravo na takvu odluku kojom se kažnjava. Sad nešto oko učinkovitosti naplate izvršenja sankcije. Bilo je tu govora puno o popustima, dva za jedan itd., to zgodnog zvuči ali evo recimo ozbiljno. Jedna država kada propisuje sankciju, dakle imate 500 zakona kojima je netko tko uređuje jedno područje propisao da je povreda javnog poretka društvene discipline nekog zaštićenog dobra mora se štititi sankcijom u nekom iznosu koju to tijelo koje se bavi tim područjem Ali vi sada kažete ako taj netko to plati odmah, ako sretnik ima novca pa plati odmah, njemu će to biti To znači vi umanjujete de facto se umanjuje kazna. Obrnuto bi trebalo prći, reć kazna je takva ona za svakog građanina mora bit jednaka, za svaku pravnu osobu, za svakog obrtnika bez obzira ima on trenutno novaca ili nema on trenutno novaca, ali ga se može stimulirat na način da se onda kao što je to i dosada bilo da se onda ako se upušta u postupak snosi i troškove postupka pa i neke dodatne kazne izvan toga. Ali na ovaj način se de facto ovom ovom odredbom umanjuje a priori umanjuje kazna, dakle to dobro više nije zaštićeno toliko koliko se procijenilo da bi trebalo biti. Jednako tako država kaže unaprijed, država je nesposobna, dakle tijelo je odredilo da se nešto mora platiti u određenom roku, al se onda unaprijed kaže ako platiš u tom roku u kojem smo ti naredili, onda ću ti malo manje malo manje platit pa ćemo ti onda izračunat koliko manje. Dakle upravo obrnuto i to tu dolazimo do onoga mjesta dakle da u našem sustavu pravnom već dugo godina jedna od najslabijih karika je ovrha. Dakle, ovrha odnosno prisilno izvršenje državnih i javnopravnih tijela koje imaju pravo nešto naložiti. To dnevno vidimo i u provedbi odluka tijela državne uprave i sudova. I jedino što možemo reći da je učinkovito izvršenje, a to je izvršenje kazne zatvora u koliko toliko u kaznenoj sferi. Dakle, sada smo rekli da će se nakon što se ne bude moglo da će onda zamjenjivati kazna iznad 2 tisuće kuna zamjenom najprije rada za opće dobro, ako to nije svrhovito ili ako ne pristane onda kaznom zatvora. I sada pitam predlagatelja, a o tome smo već u kaznenoj sferi razgovarali, recimo 2 tisuće kuna ukoliko netko ne plati i ne može se prisilno naplatiti onda će onda će se to zamijeniti podijeljeno sa 300 kuna, dakle netko će tko ne plati 2 tisuće kuna ili nešto više moći odraditi rada za opće dobro 6 sati, super, ali će istovremeno otići 6 dana u zatvor. E pa zašto sada, ja ne razumijem zašto 300 kuna košta jedan dan zatvora, a 2 sata rada za opće dobro. Iz toga proizlazi sljedeće, ako ste kažnjeni kaznom 500 kuna iće vam na prisilnu naplatu, ako se ne naplati preko FINA-e, a nemojmo misliti da je FINA čarobni štapić u naplati jer ovdje smo vidjeli podatke od 2007.da je Porezna uprava naplatila otprilike 12% izrečenih novčanih a kada smo razgovarali o Ovršnom zakonu onda smo vidjeli podatke da je FINA na plaću otprilike 30-ak% kazni ili drugih ovrha. I to iz jednostavnog razloga, ne zbog njene neučinkovitosti već jednostavno zato što ti ljudi nemaju novca na računu ili nemaju uopće mnogi nemaju niti koji će biti prekršajno kažnjavani, primjerice istovremeno imamo u saborskoj proceduri recimo Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira kojim skitnicu kažnjavamo sa 2 tisuće kuna i njemu ćemo sigurno moći sa računa to naplatiti. Dakle, ako ste kažnjeni sa tisuću 500 kuna to vam neće moći biti zamijenjeno radom za opće dobro, dakle nećete moći odrediti 2,5 ili 3 sata nego će vam ići nakon nemogućnosti naplate s računa ići će Poreznoj upravi, Porezna uprava će vam onda to naplaćivati iz drugih sredstava recimo plijenit će vam vaše pokretnine i … može vam ići ovrhom na nekretninu. Dakle strože su zapriječene kazne, ovrha je stroža za kazne manje od 2 tisuće kuna nego za one iznad 2 tisuće kuna kojima ćete vrlo elegantno se izvući, ako ne platite odradit ćete 6 sati rada za opće dobro koje vjerojatno neće nitko znati reći gdje ćete ih odraditi. Daljnja prisila da tako kažem odnosno poticajna plaćanja izrečenih kazni je obveza uskrata izdavanja pojedinih dokumenata. Do sada je takva mogućnost postojala da se propiše posebnim zakonima međutim sada Prekršajni zakon propisuje kao obveznu uskratu izdavanja vozačke dozvole, registracije auta, registracija obrta, upise, sudjelovanje na javnom natječaju. Ja zaista ne znam prvo ovo bi trebalo razmotriti sa aspekta isto tako prava građana obzirom da se sjećate da je svojedobno bila zapreka ako niste platili porez kada je taj porez bio za vrijeme Jugoslavije, porez na promet nekretnina preko 40% pa i do 45% ali se niste mogli upisati u gruntovnicu ako niste platili porez pa je rečeno da je to neustavno i to je iz zakona izbačeno, hvala Bogu u ovoj novoj Hrvatskoj državi. Dakle, postavljam pitanje provedbe, dakle zabrana sudjelovanja na javnom natječaju. Kojem? Na natječaju za posao, za stipendiju, javnu nabavu, koncesiju, dakle cijeli je niz javnih natječaja. Da li će za svaku građanin morati donijeti potvrdu, a piše u jednom drugom članku da građanin nikom nije dužan dokazivati da nije prekršajno kažnjavan. Tko će imati pristup registru? Hoće li to biti javni podaci ili će biti određenim osobama pristup podacima iz prekršajne evidencije odnosno neplaćenih prekršajnih kazni? Koji su kapaciteti tih svih tijela da to svaki puta provjeravaju? A o tome da će to potaknuti nekoga zbog srama, pa valjda smo objavljivali već do sada neke podatke i registre i vidjeli kao što smo i govorili da od tog efekta neće biti i da zaista ozbiljna država ne mora posezati za stupovima srama da bi joj ljudi pomagali da nešto naplati. Nakon objave poreznih dužnika čini mi se da je naplaćeno oko 1% poreznoga duga. Toliko o tim efektima. Ali mislim da to nije ni smisao ovoga nego zaista molim predlagatelja i ukazujem na to na ove odredbe nekako urediti do drugog čitanja jer ovo će zaista biti nemoguće provoditi ili će biti selektivno provedeno što je još još i gore. Jednako kako upozoravam na kraju a nije predmet ovih izjava, ali to je dosadašnja primjena mjere upozorenja … /Upadica: Privedite kraju./ … gdje se sada kaže da ukoliko su ispunjeni neki uvjeti policija može izreći mjeru upozorenja, trebalo bi stajati izreći će jer sada se to radi kako se kome i kada svidi. Nekom mjera upozorenja, nekom odmah kazna. I stoga zakon koji takve mogućnosti ostavlja nije egzaktan i dobar. Hvala lijepa. Sada idemo na preslike. Prva replika i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre. Kolegice Lovrin kada se govori o tome da će se nešto promijeniti iz korijena, a ne analizirati postojeću situaciju nego paušalno raditi procjene onda je šansa za uspjeh vrlo mala. Tako je ova ocjena i procjena koliko je Porezna uprava u proteklim godinama naplatila prekršajnih kazni, trebate znati zašto je ili nije naplaćena i svu neuspješnost pravosuđa prebaciti na Poreznu upravu je naprosto smiješno. I kad pogledate da su vam to kazne od 200, 300 kuna koje u konačnici da se provede kompletan postupak prisilne naplate, kompletan postupak prisilne naplate daleko više košta od tih 200, 300 kuna, onda dok primijenite odredbe Općeg poreznog zakona i nalazite se ovdje gdje se nalazite. Međutim, kad bi oni koji provode postupak na prekršajnim sudovima prikupili elementarne podatke o onome koga kažnjavaju i to dostavili onome tko treba izvršit ovrhu jer nažalost većina hrvatskih građana protiv kojih se vrši ovrha negdje rade i primaju plaću i najefikasniji način ovrhe je praktički sjedat na plaću. To se nikada nije uspjelo dogovoriti, postići sa prekršajnim sudom nego jednostavno dobijete rješenje i onda vam onaj tko vrši ovrhu u poreznoj upravi šalje nekoliko puta preporučeno, ovaj naravno to ne prima koji treba primiti jer zna što treba primiti, znamo to kako ide, nemojmo se pravit da to tako ne ide i situacija vam je takva kakva je i zato vam kažem da niste proanalizirali postojeću situaciju. Druga stvar, nekoliko stotina zakona predviđa nekakve prekršajne kazne i nemojte se zanositi, to je meni strašno čudno, kad sam ja ovdje raspravljao, kad je bilo izvješće gdje je ova Vlada dala negativno mišljenje na izvješće FINA-e, sad očekujete da ta FINA koja po vama ne radi dobro, a ništa niste promijenili osim članova uprave, očekujete da vam ona sad napravi nekakav šou u tim naplatama. Naprosto je to nemoguće. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Ana Lovrin. Kolega Šuker, jasno je to sve ali ono o čemu sam ja govorila da država nije jedan kotačić, drugi kotačić pa sad će porezna uprava reći nismo mi krivi nego je ministarstvo, nego su sudovi krivi itd. Ja mislim da državne institucije moraju sukladno djelovat u ostvarenju konačnog političkog cilja. U ovom slučaju konačan politički cilj jest da treba zaštitit javni red, društvenu disciplinu, dobra zaštićena zakonom i Ustavom, a kako to provest to kroz državne institucije treba cjelovito rješavat. Zato sam rekla, niti je FINA sada čarobni štapić niti je Porezna uprava mogla provest ovrhu i sustavno se treba bavit ovrhom. Ispada da u ovoj zemlji najbolje prolaze oni koji se oglušuju na sve zakone, oni koji ne poštuju sudske odluke i odluke državnih tijela, ne plaćaju svoje obveze, u konačnici nažalost prođu bolje nego oni građani koji se uredno ponašaju sukladno hrvatskim zakonima.

koja je predviđena u tom kaznenom činu kad nekoga upućujete na društveno koristan rad. Ali u prethodnoj rečenici želio bih reći da ovo i ne treba banalizirat, mislim ovu točku dnevnog reda. Ovo su zakoni ustvari koji uređuju naš međusobni odnos u komunalnom ambijentu, u međuljudskim odnosima na cesti i tako i to je ono što smo se mi divili kako u Njemačkoj može biti uredno, kako u Hrvatskoj ne može, kako u Sloveniji može uredno bit, a kod nas ne može. Pa su me u osnovnoj školi učili da je Moskva čista jer tamo se tobože oštro nastupa kazne, kad sam došao bila je nečista. Ali mi težimo urediti stvarno naš život i ovo je jako važna sfera života. Eto moj mali doprinos, predlažem gospodinu ministru dvije stvari, podržavam ovaj zakon, neću sad u detalje, s nekim stvarima se i ne slažem, da se omogući naplata karticom na listu mjesta jer to bi ipak shvatio jer ovdje koliko sam pročitao nisam to vidio, može se shvatit kao plaćanje gotovinom. drugo, cijena sata rada u društveno korisnom radu neka bude cijena sata prosječne hrvatske plaće. To je moj prijedlog, jer nema smisla nekoga slat na sat vremena u krug jedne bolnice da čisti travu, to je skuplje nego taj sat vremena. To mora biti otprilike jedna dnevnica minimalno po mom mišljenju. Ako je 100 kuna onda je to to, razumijete me, cijena sata prosječne hrvatske plaće. Hvala vam. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. I odgovor na repliku poštovana zastupnica Ana Lovrin. Pa kolega premda ste govorili ministru ali meni ste replicirali pa ću vam ja reći. Naravno slažem se s vama da je zapravo najbolja i najskuplja nadnica kada ti pretvore prekršajnu novčanu kaznu u rad za opće dobro. Onda zaradiš za 6 sati rada 2000 kuna. Ja mislim da takve nadnice u Hrvatskoj nema i zato pitam koja je logika da se 300 kuna kazne mijenja sa danom zatvora, a samo sa obvezom 2 sata rada za opće dobro. Što se tiče kartica, pa znate kolega kažu da najveći lovatori ne nose keš u džepu nego kartice pa to ministar će valjda imati na umu, ali onda opet dolazimo do toga da kazna za onoga tko ima novca odmah platit, bilo to iz džepa ili karticom ušparat će 50%, tko ima novca da plati u 8 dana taj će ušparat 1/3. A bilo A bilo je govora o tome da li se isplate prekršaji. Moguće je i to, obzirom da za pravne osobe i za osobe koje samostalno obavljaju djelatnost i obrtnike je ta kazna do 15000, odnosno do 5, a do 5, a mogu proći sa pola ako plate odmah pa je moguće da netko izračuna da će činit neki prekršaj jer mu je to jeftinije pa ako ga baš uhvate platit će pola pa će mu se to na kraju isplatit. Hvala lijepa. Sad je prilika da nešto kažem i zbog vas i zbog javnosti. Mnoge kolegice i kolege koriste institut replike kako bi iznijeli vlastitu raspravu, vlastiti stav, ne repliciraju. To se ne može urediti propisom. To se mora urediti odgovornošću svakog od nas i korektnošću prema ostalim kolegama. Sad je kolegica Ana Lovrin rekla meni ste prijavili repliku a niste meni replicirali što je bilo točno. Hvala lijepa. Slijedeći klub je Klub zastupnika HDSSB-a i poštovani zastupnik Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je zakon u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona. postoji potreba da se ovaj Zakon modernizira, da se ovaj zakon uskladi sa vremenom i sa situacijama u kojima se našao prije svega Visoki prekršajni sud, a da bi se rješenjima zakona postigao i učinak Prekršajnoga zakona, a to je da se sankcioniraju oni koji Prekršajni zakon krše. Do sada se pokazalo da postojeće zakonodavstvo rješenja iz 2007., 2008. godine nisu dovoljno prije svega učinkovita jer se velikim brojem predmeta previše opteretio Visoki prekršajni sud tako da je taj broj predmeta oko 60000 sa tendencijom rasta za 10 do 12000 u 2012. godini. Dakle, i u ovoj godini ta bi tendencija rasta neriješenih predmeta bila ogromna što nije dobro prije svega za učinkovitost hrvatskog pravosuđa, nije dobro ni za stranke u postupku, a nije dobro ni za dakle pravičnost i pravdu u cjelini. po nama, po našem mišljenju Kluba zastupnika HDSSB-a dobro to je da se ovo što bi se smatralo po postojećem zakonu institut beznačajnog prekršaja uvodi zaista neki dosadašnja zakonska rješenja i smatranja, smatranja što se smatra prekršajem u datom manjem ili većem obliku zaista treba ovako urediti. Time će se i rasteretiti sudovi, a i osobe koje su počinile ta manja prekršajna djela koja imaju elemente prekršaja ali nisu u onoj sferi da bi se ugrozilo, dakle opći društveni i pravni poredak. To zaista treba zakonski urediti i to će prije svega doprinijeti i rasterećenju sudova, ali možda za ove prekršitelje uvesti neki institut opomene ili upozorenja da se prekršajno djelo više ne ponavlja. I to je po nama dobro. Ova razmatranja da se dvije trećine kazni ako se uplati po odluci Prekršajnog suda u roku koji je određen odlukom suda da se smatra plaćenom kaznom u cijelosti. To možda treba o tome do drugog čitanja razmisliti jer koja je svrha onda donošenja rješenja rješenja o prekršaju o datom novčanom iznosu ako osoba u tom roku koji je određen plati 2/3 iznosa smatra se da je platilo dakle kaznu u cijelosti. Pa onda po nama nitko neće morati platiti tu kaznu u cijelosti, jer onda platiš 2/3 kazne smatra se da si platio cijelu kaznu. To je možda dobra namjera, ali ne znam koliko je ona u ovom slučaju odluke Prekršajnih sudova dovodi u pitanje, jer onda čemu izricanje te pune kazne ako se i rok koji je zakonom određen, da rok koji se treba platiti kazna smatra 2/3 kazne da je to u redu, da više ne postoji obveza plaćanja kazne. Dakle, nismo protiv toga ali malo mi je onako, ne znam da li tu odredbu treba ili može se poboljšati. Možda da zajedno razmislimo do drugog čitanja. Što se tiče načela u postupku, načela ekonomičnosti, načela oportuniteta, načela korištenja instituta blaže kazne to je sve ono što u ovome obimu zakona u prvom čitanju, a i u drugom čitanju treba podržati zaista naši bi zakoni trebali biti učinkoviti i svrhoviti da se postigne cilj zakona, a da se bez potrebnih dugotrajnim odugovlačenjima postupka ne dovodi u pitanje učinkovitost pravosuđa, a samim time i svrha i ovog zakona, a i drugih zakona koje je ovaj Visoki dom donosio. predviđena dakle razdjelnica što spada u prekršajno zakonodavstvo, što spada u kazneno. Dakle, da se ne može suditi po oba postupka. To je isto tako rješenje zakona Isto tako ministre rekli ste da se odustaje od ovoga načina i mogućnosti da se zakonom ograniči bilo kome žalba na odluku suda. To je dobro. O tome ne trebamo razmatrati, dakle potpuno je apsurdno bilo kome onemogućiti da se žali u bilo kojem postupku pa tako i u ovome prekršajnom postupku. Što se tiče načina mogućnosti prisilne naplate kazne vidjeli smo da ovo sa Poreznom upravom ne funkcionira. Mogućnost dakle izdržavanja kazne radom za opće dobro pa tek onda kaznom zatvora. Tu se pojavljuju problemi i bitno je da postoji dobar temelj da se problem riješi. Mi dakle imamo mogućnosti da se i u ovom čitanju i u drugom čitanju zakona to to rješenje poboljša. Cilj zakona svakako je da se sankcionira prekršitelj zakona, da se dakle prekršajno i pravno sankcionira onaj koji je prekršio Prekršajni zakon. Ja smatram da ovim odnosno prekršajnim djelima do 2000 kuna tu treba zaista napraviti tu fleksibilnost da se dakle zakonskim rješenjima učini učini učinkovitim. Što se tiče registra to isto tako nije pomalo jasno čemu registar i vođenje registra ako on neće biti javno dostupan što smatramo da ne treba biti javno dostupan, koja je svrha i koje su to dakle potvrde ili koji su to dokumenti koje osoba može zatražiti a evidencijom u ovaj registar da je evidentirana da je izvršila prekršaj, da nije platila kaznu da se ta potvrda ili dokument neće moći dobiti. dakle prije svega zakonski točno razjasniti i treba vidjeti samu svrhu toga. Dakle, po zakonu su predviđeni instrumenti za prisilnu naplatu, predviđeni su instrumenti da se dakle učinkovito učini ovo što zakonom predlažemo. Ne vidimo svrhu toga da se, koje su to potvrde, koja su to ministarstva i kako će se to informatički pratiti, kako će se moći ući u tu evidenciju i što se konkretno sa time misli. To je definitivno upitno i to trebamo evo ako ministre može objasniti o čemu je dakle, koja je intencija zakonodavca kada se predlaže ovakvo rješenje. Što se tiče plaćanja kazne na licu mjesta u gotovini vjerujem da se tu radi o onim najbagatelnijim, najnižim prekršajima i najnižim iznosima kazne jer bilo bi pomalo glupo da se radi o nekim visokom prekršajnim kaznama, da netko to može platiti na licu mjesta u gotovini. Dakle, vjerojatno se tu radi o ovim manjim prekršajima, tim što se kaže bagatilnim prekršajnim djelima. Isto tako dobro je i naša je europska obveza da se Prekršajni zakon uskladi sa praksom europskom sudovanja i sa direktivama EU. To je dakle ono što smo implementirali u ovaj prijedlog zakona i to je ono što kao buduća članica EU i dakle moramo provesti, moramo podržati. Isto tako dobro je ovo proširenje kataloga posebnih obveza predviđenih Prekršajnim zakonom, odustajanje od ovih mjera zaštitnoga nadzora to se pokazalo neučinkovitim i slažemo se sa time da takve mjere treba izbaciti iz zakona. I ova sva načela i načelo razmjernosti, ekonomičnosti, oportuniteta, načelo dakle sporazumijevanja stranaka u postupku to je nešto što će prije svega dovesti do učinkovitosti Prekršajnoga zakona, a samim time i do učinkovitosti pravosuđa. I mi u onom dijelu koji su i kolege prije mene govorili o nekim nedoumicama oko ovoga zakona to trebamo do drugog čitanja dakle zajedno prokomentirati i ovaj prijedlog zakona učiniti dobrim Prekršajnim zakonom koji će prije svega služiti i građanima RH da se u okviru prekršajnog zakonodavstva dakle blaže kažnjavaju oni koji nisu učinili teža prekršajna djela, a da se i pravosuđe i sudovi koji će se rasteretiti dakle mi podržavamo ovo uključivanje 4 Prekršajna suda u Hrvatskoj da se rastereti Visoki prekršajni sud. Prije svega u cilju učinkovitosti, ekonomičnosti a time svime i kvalitete i prekršajnog sudovanja ali i općenito sudovanja u RH. Ovo su sve zakoni koji prije svega trebaju služiti našim građanima, a mi smo tu da te zakone građanima učinimo dostupnima pa ako je nešto dobar zakonski prijedlog treba podržati, a ono što možemo zajedno popraviti predlažemo da se do drugog čitanja o tome zajedno konzultiramo. Klub HDSSB-a u ovom prvom čitanju ova zakonska rješenja uz ove ograde koje sam

Hvala i vama poštovani kolega. Idemo dalje sa raspravom pojedinačnih zastupnika u trajanju od 10 minuta. Prva je na redu poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nije u dvorani, gubi pravo rasprave o ovoj točki dnevnog reda. Sljedeći je poštovani zastupnik Damir Kajin. Nije prisutan u sabornici, gubi pravo rasprave po ovoj temi. Time smo iscrpili listu prijavljenih klubova zastupnika za raspravu po ovoj temi i listu zastupnika. Pozivam predstavnika predlagatelja. Poštovani ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Hvala lijepa. Evo samo par stvari koje su se otvorile tijekom rasprave. Spominjao se supletorni zatvor, nažalost vrlo neučinkovita institucija sada. Mi smo ih imali nešto više od 1000 u 2011., oko 1500 u prošloj godini. Zato upravo uvodimo, širimo mogućnost rada za opće dobro. Ne samo to nego rad za opće dobro se širi i zbog toga što ne želimo pogodovati isključivo kao što su neki implicirali i imputirali onima koji imaju novaca, a drugi da idu u zatvor. Zato sad uvodimo rad za opće dobro. Ono što meni, ja se zahvaljujem na svim prijedlozima, ali ono što je možda u raspravi otišlo u jednom smjeru, recimo spominjana je Porezna uprava gospodina Šukera sad nema. Meni predsjednici sudova kažu da su oni slali kutiju u Poreznu upravu u njegovo doba i kutija se ista takva vraća neotvorena sa ovim nalozima. Dakle, zašto je to tako? Ja to ne znam, ali kažem ako otvaramo ta pitanja možemo onda o tome govoriti. Vi govorite o pola kazne, da li je to ovo ili ono. Pa vi znate da je u vaše vrijeme bio projekt CARDS-a isto tako u ministarstvu i dobili ste preporuke da se to uvede. I to je uvedeno u Sloveniji sa fenomenalnim rezultatima. Oni su izuzetno zadovoljni s tim. Ima Njemačka, ima čitav niz zemalja. Dakle, ne vidim zašto se sad otvara pitanje oko toga što postoji u drugim zemljama, za što znamo da postoji, dobili smo, razgovarali smo o tome i sad odjednom to ispada problem. A to je rješenje koje je drugdje dalo vrlo dobra rješenja. Govorite tko ima novaca u džepu ili ne. Pa znate da se to ne uređuje ovim zakonom. Normalno ako Policija uvede one automate za naplatu da će se naplaćivati karticom. Mi smo ovdje stavili da je to moguće i uplatnicom. Dakle, ne radi se o onima koji imaju novce u džepu. Mislim to sve tu stoji. Ona zamjena što govorite kazne zatvora, možemo razgovarati o tome da li je rad za opće dobro je dva sata, nije itd., ali minimum je šest. Pa nećemo nekog za dva sata slati, pa znate koliko se troši i koliko sredstava se potroši da bi vi nekog poslali dva sata da radi za opće dobro ili da ga pošaljete tri dana u supletorni zatvor? Zato smo to i stavili na 2000 kuna da bude minimum nekakav 6 dana. Dakle, to su nekakve stvari. Registar novčanih kazni, pa tamo jasno piše o čemu se radi. Svi smo svjesni problema, prvenstveno vozačke i prometne dozvole. Pa zar želimo da ljudi koji rade te prekršaje nemaju za platiti eventualno zatvor im znači ništa ili ne znači i što sad još trebaju dobiti dokumente? Pa neće dobiti te dokumente, ne trebaju ih dobiti. To je također rješenje koje postoji u drugim zemljama. Javna nabava, pa svi koji su sudjelovali evo i ovdje neki i ja sam sudjelovao, i danas ako niste državi platili ne znam i 10 kuna ne možete sudjelovati u postupku javne nabave. Znači što? Netko nije platio 10 kuna nečeg drugog, obveze, a ovdje ne plaća nekoliko tisuća kuna kazne i to ćemo reći da je u redu. Pa to je svrha registra. Registar nije registar srama, nigdje ne piše on i nije javan. Radi se o umrežavanju. Znači, MUP kad izdaje dozvole prometne ili bilo što će provjeriti jesu plaćene kazne ili ne. I naravno onaj koji nije platio neće je dobiti. To je prijedlog zakona. Zato što se to mora platiti. Oni koji ne plaćaju i kod kojih se ne osigura naplata kroz druge mehanizme pa ne želimo ih u prometu. Zašto bi dobili i možda napravili opet prekršaj koji će tko zna kakve posljedice izazvati. Pa to je način da se i takvi eliminiraju iz prometa. prometa. Ali to sve piše. Ja ne znam zašto se sad otvaraju takve nekakve stvari. Dakle, naplata na licu mjesta spominjala se. Ona postoji i sad, to nije novi mehanizam. Danas vam policajac kaže koliko plaćate i platite mu. Mi smo ovdje samo propisali drugi način i određeno ublažavanje. Dakle naravno sve primjedbe ćemo uzeti u obzir kao i do sada. Ja se zahvaljujem na svemu ali mislim da ne trebamo ovako nekakve stvari stavljati koje nemaju veze sa zakonom i ne pišu u zakonu. Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ministre. Imamo prijavljenu repliku, poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite poštovana zastupnice. **Lovrin, Ana (HDZ)** Gospodine ministre ne znam zašto se ljutite? Mi samo komentiramo tekst prijedloga zakona, sugeriramo neka rješenja, nismo bili ljutiti, o stupu srama sam govorila jer je gospođa zastupnica koja je govorila u ime Kluba HNS-a rekla da je to baš dobro da se ljude stavi na stup srama pa ćemo povećati otplatu, tako je ona rekla, ja sam komentirala tu njezinu izjavu. Ja se slažem da se mora platiti ono što državno propiše temeljem zakona da se mora i da se moraju sve mjere uvest da se to postigne, tako radi ozbiljna država. Upravo zato sam upozorila na nedorečenost odredbe. Vi ste rekli da tu sve pište, da na javnu nabavu ne možeš ako ne platiš državi šta treba, ali tu ne piše javna nabava, piše javni natječaj. Javni natječaj je natječaj za posao, natječaj za upis na studija, natječaj za stipendiju da ne nabrajam kakvih sve mogućih javnih natječaja ima i zato sam upozorila da zakon nije precizan i da ga nastojim precizirati do drugog čitanja. I u toj i u drugim odredbama. Rekli ste mi ljutito da rad realizacija rada za opće dobro košta. Slažem se, košta i dan zatvora isto državu košta. Pa sad ne znam zašto 300 kuna je za dan zatvora, a 300 kuna nije dovoljno za dan rada za opće dobro, nego samo za dva sata. Ja vam upravo to govorim, da će se dobro naplatiti onaj sa kaznom od 1500 će bit ovršen pa makar i na pokretninama ili nečem, daj Bog daj Bog da porezna uprava to provede do kraja, a onaj sa 2000 kazne će odradit u nekom dvorištu 6 sati i time će biti to sve gotovo i mir. Da li ima odgovora na repliku? Ne. Hvala lijepa. Time smo iscrpili listu prijavljenih i listu prijavljenih za repliku i za raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Leko,